Prelazimo na 7. točku dnevnog reda – 7. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Članak 5. poslovnika utvrđuje da Prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na Konstituirajućoj sjednici mogu podnijeti klubovi zastupnika. Člankom …/Govornik se ne razumije./… Poslovnika utvrđeno je da Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova. Sukladno međustranačkom dogovoru klubovi zastupnika podnijeli su slijedeći prijedlog: za predsjednika Odbora predložena je zastupnica gospođa Nevenka Majdenić, za zamjenika, odnosno za potpredsjednika predložen je gospodin Zdravko Ronko. Za članove Odbora predloženi su zastupnici Zvonimir Puljić, Krunoslav Markovinović, Ivan Vučić, Antun Mance, Nazif Memedi, Zlatko Gajica, Miljenko Dorić i Marin Brkavić. Da, Željka Antunović, Nenad Stazić i Zdenko Franić. Ovo je prijedlog klubova. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Hvala. Protiv? Nema. Suzdržani? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno prihvaćen prijedlog i da ne čitam ove zastupnike koji su izabrani. Čestitam predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Odbora za izbor i imenovanja i pozivam ih da odmah održe sjednicu Odbora radi pripreme prijedloga odluka za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo. Sjednica Odbora održat će se odmah u dvorani "Janka Draškovića" soba broj 202/2, na drugom katu dakle i određujem stanku od 15 minuta pa se vraćamo u sabornicu. Hvala vam lijepo. Hvala